Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Tamara Obradović Mazal, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva. Izvolite. **Obradović Evo, pred vama se nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu. Ovim zakonom u sferi virtualnog elektroničkog poslovanja mi na neki način zaokružujemo cjelinu i kroz ove izmjene i dopune dodatno omogućavamo svim poslovnim pravnim subjektima koji žele svoje poslovanje vršiti putem elektroničkih komunikacija omogućavamo naravno njihov izlazak u takav vid poslovanja. Zakon o izmjenama i dopunama je između ostalog rezultat i procesa pristupnih pregovora i to u poglavlju 10. – Informacijsko društvo i mediji. Naime, Zakon o elektroničkom potpisu u primjeni je i stvarnost je u Republici Hrvatskoj već duži niz duži niz godina. Samo za vašu informaciju, do sada sa koncem svibnja imamo certificiranih čak 20000 elektroničkih potpisa od kojih se 99,1% odnosi na poslovne subjekte, na komercijalne korisnike komercijalne korisnike i vjerujemo da ćemo i ovim izmjenama i dopunama zakona posebno u segmentu i zaštite njihovih prava, posebno u segmentu dobrovoljne akreditacije onih koji pružaju uslugu certificiranja i time stvaraju dodatnu sigurnost naročito i u segmentu osiguranja od rizika koji se može u poslovanju pojaviti od strane davatelja usluge certificiranja. Mislimo da ćemo tim dodatnim zaštitnim mjerama stimulirati još daljnji porast gospodarskih subjekata koji će tražiti elektronički potpis i na taj način uređivati svoje poslovanje i putem Na što se još izmjene zakona odnose. Osim usklađivanja sa Europskim zakonodavstvom nastojimo smanjiti i administrativno opterećenje na način da ukidamo obvezu prethodnog ishođenja dozvole za početak obavljanja usluge certificiranja. Dakle, pojednostavljujemo proceduru. Kao što sam rekla navodimo mogućnost dobrovoljne akreditacije onih koji obavljaju uslugu certificiranja u praksi iako se radi o dobrovoljnoj akreditaciji u praksi korisnici će se prije okrenuti ovlaštenim akreditiranim davateljima usluga certificiranja, nego onima koji nisu uvedeni u registar, osoba, odnosno subjekata koji certificiraju potpis i koji naravno samim time nemaju i odgovarajuću akreditaciju. Ujedno u segmentu prekograničnog pružanja usluga poslovni subjekt u Hrvatskoj može se jednako tako obratiti i pružatelju usluge certificiranja i izvan Republike Hrvatske. Dakle, pružateljima usluga koji svoj poslovni nastan imaju u nekoj od država članica, a naravno hrvatske pravne osobe koje su nositelji prava certificiranja mogu takvu uslugu pružiti i tvrtkama koje svoje sjedište imaju izvan izvan Republike Hrvatske. S obzirom na budući zajednički prostor unutarnjeg tržišta ovim zakonom ujedno postavljamo i jednake standarde za priznavanje certifikata i korištenje elektroničkog potpisa i prema trećim zemljama. Dakle, zemljama koje su izvan Europske unije. Zaključno, što ovaj zakon donosi konkretno našim građanima, što donosi poslovnim subjektima. Omogućava im lakši pristup i obradu i PDV-a i REGOS-a i koncesija. Dakle, omogućava im puno korištenje onoga što je već u elektroničkom svijetu postavljeno za uklanjanje, odnosno za zaobilaženje administrativnih prepreka. Prema tome, elektroničkim potpisom korisnici i mirovinskog i kao što sam rekla i PDV-a i REGOS-a mogu u potpunosti ispunjavati svoje obrasce, odnosno podnositi svoja izvješća temeljem i ovih izmjena, predloženih izmjena i dopunama. Zahvaljujem na pažnji i stojim na raspolaganju za dodatna pitanja. Hvala.

Poštovani predsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Prvi Zakon o elektroničkom potpisu u Hrvatskoj donesen je 2002. godine i tako se počelo stvarati pravno okruženje neophodno potrebito za funkcioniranje i razvoj informacijskog društva. Tim zakonom definirani su osnovni pojmovi kao elektronički potpis, napredan elektronički potpis, certifikat, kvalificirani certifikat itd. Određeno je i pravo fizičkih i pravnih osoba na uporabu elektroničkog potpisa pravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim ili nekim drugim radnjama. Također, i prava, obveze i odgovornosti potpisnika i davatelja usluga certificiranja. Naravno, propisan je i određeni nadzor i kaznene odredbe. Ovaj postojeći Zakon o elektroničkom potpisu samo je djelomično usklađen sa odredbama EU zakonodavstva, pa evo danas imamo Prijedlog izmjena i dopuna kako bi on bio u potpunosti usklađen i time bi ispunili jedan od uvjeta u pregovaračkom poglavlju 10. – Informacijsko društvo i mediji. Tako se neki pojmovi kao kvalificirani certifikat drugačije definiraju, ali se i uvode neki novi pojmovi. Zahtjev vremena je takav kao što su vremenski žig, napredan vremenski žig, što je zapravo elektronički potpisana potvrda izdavatelja koja potvrđuje sadržaj podataka na koje se odnosi u navedenom vremenu. Propisuje se priznavanje elektroničkog potpisa i korištenje u sudskim postupcima bez iznimki kojih je do sada bilo, zapravo još uvijek je ovaj zakon na snazi. Kako će elektronički potpis biti sve više u uporabi i sigurnost i pouzdanost njegova korištenja mora biti veća pa se propisuje da davatelji usluga certificiranja moraju primatelju elektroničke poruke potpisane elektroničkim potpisom ili drugoj ovlaštenoj osobi omogućiti i provjeru elektroničkog potpisa. Pooštravaju se i uvjeti za davatelja usluga izdavanja kvalificiranih certifikata koji je čak dužan osigurati rizik od odgovornosti za štete koje eventualno nastanu krivnjom certifikatora zbog netočnih podataka roka valjanosti i Do sada nemamo, a ovim izmjenama bi uveli, kao što reče državna tajnica i dobrovoljno pravo akreditacije za sve buduće davatelje usluga certificiranja svima koji dokažu da za to ispunjavaju sve uvjete propisane ovim Zakonom. Time bi i oni ušli u javni elektronički registar dobrovoljno akreditiranih davatelja usluga certificiranja koje bi vodilo jedno akreditacijsko tijelo, a ono bi ujedno provodilo i nadzor akreditiranja. To tijelo, akreditacijsko tijelo osniva ili određuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog resornog ministra. izjednačava se valjanost kvalificiranih certifikata izdanih od strane davatelja usluga certificiranja sa sjedištem u EU sa kvalificiranim certifikatima izdanih od strane davatelja usluga u Republici Hrvatskoj, dakle potpuno se izjednačavaju. A također se propisuju i uvjetu priznavanja valjanosti kvalificiranih certifikata izdanih od strane davatelja usluga certificiranja sa sjedištem u zemljama izvan Europske unije. Inspekcijski nadzor na radnog davatelja usluga certificiranja uz ministarstvo, sada bi provodio i Državni inspektorat. I evo, da bi ovo sve zaživjelo u roku od 6 mjeseci ministar je dužan donijeti podzakonske akte i ovo malo izgleda komplicirano, ali takva je elektronika i mi moramo to pratiti i tu doista velikim koracima idemo dalje, a kada idemo dalje HDZ to podržava. Hvala. Hvala. Gospodin Zdenko Franić u ime kluba SDP-a. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovana državna tajnice, predstavnici Ministarstva gospodarstva, štovane zastupnice i zastupnici. Kao što obično biva, dugo očekivane pa i spektakularne stvari na koncu stižu tiho, nenametljivo, široj javnosti možda je ova tema nezanimljiva poput onih koji ovu sabornicu katkada znadu dovesti do usijanja, ali kao što je moj prethodni kolega iz HDZ-a rekao, idemo dalje i to stvarno idemo dalje jer mi smo donošenjem Zakona o elektroničkom potpisu godine 2002. u ovom Saboru zaista stupili u informatičko i kiber prostor. Pređen je rubikon koji je hrvatski cyber prostor dijelio od uređenog kiber prostora međunarodne zajednice. Anticipirajući razvoj gospodarstva temeljenom na informacijskom društvu u informatičkoj tehnologiji je, Sabor usvojio Zakon o elektroničkom potpisu, a sad se radi o znatnim poboljšanjima, unaprjeđivanjima i usklađivanjima sa zahtjevima Europske unije. Naime, godine još 2002. Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski zavod za norme bili su sastavni dijelovi Državnog zavoda za normizacije i mjeriteljstvo pa tada još zapravo i nije bilo moguće razmišljati o dobrovoljnoj akreditaciji davanja usluga certifikacije elektroničkog potpisa. Prihvaćanjem ovog Zakona o elektroničkom potpisu pravnu valjanost imati će i potpisi izdati elektroničkim putem na svim primkama, otpremnicama, pismima namjere, akreditivima, računima, carinskim deklaracijama, poreznim prijavama, prijavama PDV-a itd. Građani, barem oni koji za to imaju odgovarajuće tehničke mogućnosti će blagodati tog zakona, osim u bankarstvu i mnogim drugim gospodarskim aktivnostima, nadam se moći osjetiti i pridobivanju različitih dokumenata od tijela državne uprave. Također, zahvaljujući ovome Zakonu, poslovanjem mnogih gospodarskih subjekata, barem onih informatički sofisticiranijih, biti će olakšano i ubrzano. Logična posljedica razvoja informacijske tehnologije, a posebice interneta jest elektroničko trgovanje i poslovanje. Utjecaj interneta na gospodarstvo i razvoj elektroničkog poslovanja iznimno je velik te se ukupni promet roba i usluga samo na webu danas mjeri milijardama milijardi dolara, dakle bilijunima dolara. Dobro uređeni Zakon o elektroničkom potpisu pomoći će i hrvatskom gospodarstvu da dobije barem dio toga kolača. Naravno, svi oni koje se žele koristiti blagodatima elektroničkog potpisa i sami trebaju zadovoljiti određene uvjete, ali i preuzeti određene obveze obveze glede vlastite i tuđe sigurnosti, primjerice moraju koristiti aplikacije koje zadovoljavaju određene sigurnosne norme koje se postavljaju na kvalitetu softvera, a serveri i hosting na kojima se sve to nalazi moraju imati certifikat ISO 27 tisuća 1, vezan uz informacijsku tehnologiju. Ovim Zakonom su, dakle definirane obveze davatelja usluga certificiranja te su u potpunosti maknute odredbe kojima je u bivšem zakonu preregulirano izdavanje dozvola za rad davateljima usluga certificiranja, što je uostalom bilo i u suprotnostima odredbama Direktive 1999/93 Europske komisije o zajedničkom europskom okviru o elektroničkom potpisu. Na koncu, dodane su i odredbe koje propisuju dobrovoljno akreditaciju davatelja usluga certificiranja. Naime, spomenutom direktivom se zahtjeva da unutarnje tržite Europske unije mora omogućiti davateljima usluga ceritificiranja elektroničkog potpisa da povećaju opseg svojih prekograničnih aktivnosti kako bi poboljšali svoju konkurentnost i omogućili gospodarstvu nove moduse izmjene informacija i sigurnu elektroničku trgovinu bez obzira na granice. Davateljima takvih usluga mora se omogućiti da djeluju bez prethodne autorizacije tih usluga od strane državne uprave, no zato se tom istom direktivom potiče dobrovoljna akreditacija. U članku 34.d koji se predlaže u ovom prijedlogu zakona je predviđeno da za obavljanje zadaća akreditacijskog tijela Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra osniva ili određuje nadležno tijelo za obavljanje funkcija akreditacijskog tijela. Međutim, podsjetio bih da u Republici Hrvatskoj već djeluje akreditacijsko tijelo, odnosno Hrvatska akreditacijska agencija skraćeno HAA. HAA je neovisna i neprofitna javna ustanova koja je osnovala Vlada Republike Hrvatske godine 2005. na osnovu zakonodavstva, zakona koje je usvojio Hrvatski sabor još godine 2003. 2003. i HAA obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj uključujući i akreditaciju certifikacijskih tijela. Učinkovito djelovanje Hrvatske akreditacijske agencije kao najvažnije komponente i infrastrukture kvalitete je presudan zahtjev članka 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao mehanizma za pristupanje Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Hrvatsku javnost valja još jednom podsjetiti da je infrastruktura kvalitete koja se odnosi na normizaciju, akreditaciju, mjeriteljstvo, ispitivanje sukladnosti pa u širem kontekstu i intelektualno vlasništvo ne samo najvažniji zahtjev za pristupanje u Europsku uniju vezano uz ove tehničke zahtjeve, naravno nakon što su već ispunjeni politički preduvjeti već se radi i o jedinoj učinkovitoj preostaloj zaštiti hrvatskog gospodarstva i jedinoj preostaloj brani od loših roba i usluga. Jednom kada između Europske unije i Republike Hrvatske nestanu granice, odnosno u trenutku kada Hrvatska postane punopravna članica Europske unije. HAA je osnovana radi provedbe hrvatskog tehničkog zakonodavstva koje je usklađeno sa pravnom stečevinom Europske unije, a tehničkim se propisom uređuje sigurnost proizvoda i sloboda kretanja na unutarnjem tržištu, zaštita zdravlja građana, zaštita potrošača, zaštita okoliša i druga područja od javnog interesa. Što više, Hrvatska akreditacijska agencija je godine 2005., dakle tek nekoliko mjeseci nakon što ju je Vlada Republike Hrvatske osnovala, primljena u punopravno članstvo europske suradnje za akreditaciju kao krovne organizacije koja pokriva područja akreditacije u Europskoj uniji. U tijeku je i akreditacija Hrvatske akreditacijske agencije od strane EA i posljedično sve akreditacije koje izda HAA time će činom biti valjane u cijeloj Europi pa i svijetu. Valja napomenuti da su djelatnosti i rezultati Hrvatske akreditacijske agencije prepoznati i u izvještaju o napretku Republike Hrvatske koji je načinila europska komisija za godinu 2007. i pri tome je HAA kao i ostale komponente hrvatske hrvatske infrastrukture kvalitete dobila čistu peticu. Stoga je krajnje neracionalno čak i razmišljati o mogućnosti osnivanja još jednog akreditacijskog tijela tim više što je stav EA, odnosno europske suradnje za akreditaciju kao krovne organizacije da za ocjenu sukladnosti na nacionalnoj razini treba postojati samo jedno akreditacijsko tijelo. Valja napomenuti da u RH je to načelo na žalost već narušeno zbog toga što je Vlada putem Ministarstva zdravstva osnovala Agenciju za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu kao pravnu osobnu, čija je nadležnost osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i akreditaciju u zdravstva. Stoga tehnički budući da se ta agencija bavi unapređivanjem i osiguravanjem kvalitete, ne bi trebala se referirati na akreditaciju i u praksi čak i ta agencija koristi usluge Hrvatske akreditacijske agencije koja je uostalom i sama uspostavila shemu za akreditaciju medicinskih i bio medicinskih laboratorija u kojoj pak sigurnost softvera pa onda i ovaj zakon koji ćemo prihvatiti, igra izuzetno važnu ulogu. Stoga će SDP podržati ovaj zakon koji donosi daljnju liberalizaciju u području certifikatora elektroničkih potpisa, ali ćemo i predložiti amandman da se članak 34.d promijenit tako da glasi: "Akreditacijsko tijelo koje akreditira davatelja usluge ceritificiranja je Hrvatska akreditacijska agencija.". Hrvatska akreditacijska agencija je naime dokazala svoju učinkovitost te je do sada provela akreditaciju 120 različitih organizacija umjernih i ispitnih laboratorija, a u završnoj je kao što rekoh fazi, postupak njene pune akreditacije u EA. Davatelji usluga certificiranja elektroničkog potpisa koji će se akreditirati kod HAA, time će steći tržišnu prednost ne samo u Hrvatskoj već i u široj regiji, jer u široj regiji prema mojim dostupnim informacijama nisu prihvaćeni Zakoni o elektroničkom potpisu i oni nemaju akreditirane certifikatore elektroničkog potpisa te u tom slučaju mogu koristiti usluge hrvatskih ceritifikatora kao što uostalom hrvatski pravni subjekti mogu koristiti usluge akreditiranih certifikatora iz Europske unije. Uostalom stav je EA kao što rekoh, da za ispitivanje sukladnosti u nacionalnim državama Europske unije djeluje samo jedno akreditacijsko tijelo, iako istine radi ova smjernica je 199 93 europske komisije. U širem kontekstu ne govori o nacionalnoj akreditacijskoj kući nego u akreditacijskom tijelu. Budući da su kontaktirane, uprava Hrvatske akreditacijske agencije mogu reći da oni znadu, hoće, mogu i spremni su preuzeti ove poslove akreditiranja certifikatora elektroničkog potpisa jer uostalom imaju uspostavljenju shemu za akreditaciju certifikacijskih kuća pa i ovo već zapravo nije ništa novo u njihovoj u njihovoj djelatnosti. I nadam se da će Vlada prihvatiti taj amandman, a također evo smatram da će ovaj dan ovako ostati zabilježen po jednom dobrom dobrom zakonu koji će unaprijediti hrvatsko gospodarstvo i elektroničko poslovanje, tako da ovaj dan neće ostati zapamćen samo po pobjedi Hrvatske protiv Turske. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Zvonimir Puljić. Izvolite. Zvonimir (HDZ)** Gospodine predsjedniče, poštovani predlagatelji, gospođe i gospodo zastupnici. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu, s konačnim prijedlogom zakona, posljedica je u izravnoj vezi s rezultatima pregovaračkog procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji poglavlja 10.–Informacijsko društvo i mediji, te se njegovim usvajanjem ispunjava jedno od mjerila za zatvaranje poglavlja 10. A to znači potpunu usklađenost sa Direktivom 1999/93 EZ Europskog parlamenta i vijeća od 13. prosinca 1999. o sustavu za elektroničke potpise, koja direktiva ima širok pravni i tehnički utjecaj na sve čimbenike elektroničkog poslovanja od korisnika elektroničkog potpisa, pravnih ili fizičkih osoba, davatelja usluga, certificiranja elektroničkih potpisa proizvođača namjenske računalne opreme, programe, državnu upravu, gospodarstvenike i pravnike. Osim usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa pravnim stečevinama Europske unije usvajanjem ovog zakona otvara se mogućnost i potiče primjena elektroničkog potpisa, razmjena elektroničkih dokumenata u upravnim, sudskim i drugim radnjama, ali i otvara prostor za snažnije djelovanje u sustavu elektroničke trgovine koja danas postaje bitan uvjet za prisutnost i konkurentnost na svjetskim tržištima. Od detalja koji se uvode ili mijenjaju ovim izmjenama i dopunama, navest ću, uvodi se pojam vremenski žig i napredni vremenski žig kao elektronički potpisane potvrde za podatke na koje se odnosi u određenom vremenu. Omogućuju se primatelju elektroničke poruke sigurna provjera potpisa, ukidaju se obveze davatelja usluga certificiranja iz dosadašnjeg zakona koje su šire od obveza direktive. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva zadužuje se za prijave i vođenje evidencije davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj. Davatelj usluga izdavanja kvalificiranih certifikata dužan je osigurati rizik od odgovornosti za štete, obvezno osiguranje, a najniži iznos osiguranja pravilnikom određuje ministar. Propisane su obveze davatelja usluge certificiranja pri prestanku obavljanja usluga. Uvodi se pojam dobrovoljna akreditacija, zatim akreditacijsko tijelo sa javnim ovlaštenjima koje provodi nadzor i vodi javni elektronički registar akreditiranih davatelja. Izjednačava se valjanost kvalificiranih certifikata izdanih od davatelja iz Europske unije sa certifikatima izdanim od davatelja iz Republike Hrvatske itd., itd. S obzirom na sve izneseno, ja podržavam ovaj zakonski prijedlog. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovana gospođo državna tajnice, štovane kolegice i kolege zastupnici. Radi se o jednom dobrom zakonu koji unapređuje postojeća zakonska rješenja koja su bila tada donesena u okviru mogućeg. Štovana gospođa državna tajnica se vjerojatno sjeća vrlo kompleksnih i napornih pregovora koji su se tom prilikom vodili sa predstavnicima Europske unije kada su se htjela nametnuti neka rješenja vezano uz infrastrukturu kvalitete koja nisu odgovarala Republici Hrvatskoj i dobro je da se ustrajalo na rješenjima koja je baš predlagala hrvatska Vlada jer su se pokazala kao dobra, provediva i takva da danas evo baš kolege iz Europske unije neka rješenja pokušavaju preslikati i u svoju praksu. Posebice bih tu podcrtao djelovanje Hrvatske akreditacijske agencije kao najvažnije komponente infrastrukture kvalitete koja sa svojim ocjeniteljima, stručnim ocjeniteljima, vodećim ocjeniteljima i ekspertima stoji na braniku obrane hrvatske kvalitete i nacionalnih interesa vezano uz kolanje robe i usluga i sprječavanje da loše loše robe i loše usluge preplave Hrvatsku, a isto tako da se dobra praksa hrvatskih gospodarstvenika i njihova roba plasira na strana tržišta. Međutim, da ne bi bilo sve idealno valja tu reći nešto i o problemima koji se u praksi javljaju kada hrvatski ocjenitelji, eksperti rade svoj posao na ocjeni sustava pa tako i u kontekstu ovog zakona valja spomenuti da će i njegova provedba, pogotovo prilikom dobrovoljne akreditacije davatelja usluga certifikacije i elektroničkog potpisa pa i zatim kontrole tih certifikatora, zahtijevati angažman velikog broja hrvatskih stručnjaka i eksperata posebice za za Softver i informatičku i informacijsku tehnologiju. Slična je situacija i u ostalim područjima, kemija, fizika, strojarstvo, zaštita okoliša itd. Naime, činjenica jest da ocjenitelji često imaju problema kod svog, pri svom angažmanu za Hrvatsku akreditacijsku agenciju, jer ih njihove matične kuće nerado ili teško puštaju da odrade svoj što je šteta, jer se uglavnom radi o stručnjacima i ekspertima koji rade u hrvatskim javnim institutima, fakultetima, sveučilištima ili gospodarskim organizacijama bolnicama. Dakle, oni svoj dio znanja koje su stekli školovanjem ili praksom u Republici Hrvatskoj, svoju ekspertizu naprosto stavljaju u službu javnog dobra i to sve u cilju zadovoljavanja vrlo teških i kompleksnih zahtjeva koji su se u postavili u članku 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Za kompleksne procese, ocijene, sukladnosti nekih metoda laboratorijskih mjerenja, ispitnih metoda, ne mogu se angažirati bilo koji ljudi, nego to moraju biti vrhunski stručnjaci eksperti, koji su dostupni samo u našim vrhunskim znanstvenim i stručnim organizacijama, institucijama. Stoga bi valjalo razmisliti da Ministarstvo gospodarstva u suradnji sa Ministarstvom znanosti, nekako šire, bolje iskomunicira tu potrebu prema ustanovama koje su i tako, i tako u vlasništvu Vlade Republke Hrvatske, fakulteti, instituti, bolnice, sveučilišta i da se onda takvi stručnjaci lakše mogu angažirati na ovakvim potrebama, koje su najuže vezane baš u ono što se svi mi zaklinjemo, a to je društvo znanja i ubrzavanje procesa prijenosa znanja prema gospodarstvu. Također Ministarstvo znanosti bi moglo razmisliti o tome, da se i angažman tih stručnjaka na ovakvim poslovima koje se odnose na infrastrukturu kvalitete, rad u tehničkim odborima Hrvatskog zavoda Hrvatskog zavoda za norme, nekako prizna prilikom napretka u stručnom zvanju, jer time bi se pokazalo da nije važno samo znanost radi znatnosti, nego da ta znanost ima zaista funkciju i primjenu, najširu primjenu u podizanju dobrobiti boljitku cijelog hrvatskog društva i gospodarstva. Pomoć od Ministarstva gospodarstva i Ministarstva znanosti institucijama i organizacijama koje čine hrvatsku infrastrukturu kvalitete, posebice se to odnosi na Hrvatsku akreditacijsku agenciju, bila bi od neizmjerne važnosti. Valja podsjetiti i to, da su baš hrvatski stručnjaci i eksperti pod kapom Hrvatske akreditacijske agencije priskrbili to da je Hrvatska akreditacijska agencija priznata u Europi, pa i u svijetu, te je primjerice dobila i priliku da učestvuje u obnovi, odnosno uspostavljenju infrastrukture kvalitete u najmlađoj svjetskoj državi na Kosovu, jer je zajedno sa Britanskom akreditacijskom agencijom dobila natječaj na jednom vrlo zahtjevnom projektu vezano uz te poslove. Ne bi ih dobila da nije i sama kvalitetna i kompetentna. Stoga još jednom apeliram na gospođu na gospođu državnu tajnicu i Ministarstvo gospodarstva, da razmisli o tome da poslove akreditacije davatelja usluga certifikacije elektroničkog potpisa, povjeri upravo Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, iako sam ja osobno podnio nešto blaži amandman kojim kao alternativu ovom amandmanu Kluba zastupnika SDP-a, jer time se zapravo ne mijenja ništa bitno, u ostalom to i nije presedan, jer je Vlada Republike Hrvatske u nekim drugim slučajevima, kao što je slučaj ionizirajućeg zračenja zaštite zraka, uvjetovala akreditaciju ustanova koje će se time baviti, baš akreditacijom kod Hrvatske akreditacijske agencije, a u sličnom smjeru ide i ova situacija oko mjerenja azbestnih vlakana u zraku. Opet će akreditaciju ispitnog laboratorija koje to bude provodio načiniti Hrvatska akreditacijska agencija. Evo hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. I zaključno, gospođa Tamara Obradović Mazal državna tajnica. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uistinu je ugodno imati završnu riječ kada je potpora, glasna potpora jednom tihom i predanom radu ovako široko dana i kako bi onda čovjek mogao reći ne na traženje uvaženog saborskog zastupnika Franića. Naime, nisam imala prigode vidjeti vaš podneseni amandman, vjerujem da ćemo ga dobiti kasnije, međutim na tragu vaših sugestija i prijedloga i činjenica da Hrvatska akreditacijska agencija uistinu izvrsno radi svoj posao i da jako se dobro sjećam dana kada smo se uspjeli othrvati nekim čudnim sugestijama, kada smo tek počinjali uspostavljati infrastrukturu kvalitete i hvala što ste podsjetili na jednu uistinu tešku, jedno teško područje, a to je područje tehničkog zakonodavstva. Koristim prigodu reći da nije bilo i takvih nastojanja, danas u području tehničkog zakonodavstva gdje smo ocjenjeni zaista najvišim ocjenama i gdje na samo čuđenje Europske komisije smo to poglavlje Slobodu kretanja roba koje ja vodim u pregovaračkom postupku, na jedno sveopće čuđenje smo uistinu maksimalnom svjetlosnom brzinom uspjeli ispuniti mjerila i predati svoja pregovaračka stajališta. Stoga eto, zahvaljujem što se i ova tema ovdje otvorila i koristim prigodu na neki način pohvaliti hrvatsku infrastrukturu kvalitete zbog svega što radi, zbog silnih međunarodno priznatih uspjeha koje ostvarujemo praktički iz Dakle, zaključno Vlada će, naravno nakon uvida u vaš amandman naći pravi način prepoznati tu svoju vrlo svjetlu točku infrastrukture kvalitete u postupku akreditiranja vezano za elektronički potpis. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivati će se kada se steknu uvjeti.